Ég ætla að ræða um málefni smábátasjómanna. Einn stærsti kostnaðarliðurinn við núverandi kvótakerfi er samþjöppun aflaheimilda sem gert hefur það að verkum að fjölmörg byggðarlög allt í kringum landið hafa misst svo til allar aflaheimildir Samþjöppun gerir það líka að verkum að fjölmargar minni fiskvinnslur án útgerða hafa lent í vandræðum með að fá hráefni. Þarna skipta strandveiðarnar gríðarlega miklu máli, bara varðandi það að gríðarlega mörg störf verða til heldur koma hágæðahráefni með strandveiðunum í land sem allir geta boðið í. Núverandi strandveiðikerfi er eins og ljós í myrkrinu þegar við horfum til þess að árangurinn af núverandi kvótakerfi, sem átti að vera grunnurinn að uppbyggingu fiskstofna allt í kringum landið, hefur ekki skilað tilskildum árangri. Núverandi strandveiðikerfi er eina kerfið þar sem enginn hvati er til staðar til að henda fiski eða standa í nokkurs konar svindli. Vandamál strandveiðikerfisins er fyrst og fremst það að stjórnvöld hafa aldrei staðið við loforðið um að tryggja nægar aflaheimildir í kerfið til að klára mætti þessa 48 daga sem strandveiðarnar standa í. Ákvörðun núverandi sjávarútvegsráðherra er því reiðarslag, ekki bara fyrir hinar dreifðu byggðir og ekki heldur bara fyrir strandveiðisjómenn heldur líka fyrir fiskvinnslurnar sem treysta á þetta hráefni. Þess fyrir utan eru jú strandveiðarnar vistvænustu veiðar sem hægt er að finna í heiminum. Þess vegna verða strandveiðarnar að lifa áfram og þess vegna verður að tryggja að nægar aflaheimildir fylgi kerfinu. Svo er það náttúrlega með öllu ólíðandi að afkoma strandveiðisjómanna stjórnist af því hvort aflaheimildir skili sér inn í 5,3% pottinn frá uppsjávarfyrirtækjum og þar með talið þorskveiðum þeirra á fjarlægum miðum víðs fjarri íslenskri efnahagslögsögu, eins og t.d. í Barentshafi.

Herra forseti. Það var nú ekki skaplegur uppvakningur sem mætti okkur hér stuttu eftir áramót þegar allt í einu birtust aftur plön um kísilver í Helguvík. Skipulagsstofnun skilaði niðurstöðu í því máli og hún var almennt neikvæð, en framkvæmdaraðili, eða eigandi í gegnum Arion banka, er að leita eftir kaupendum að þessari verksmiðju, sem er ekki bara fjárhagslega gjaldþrota heldur umhverfislega og mér leikur nærri að segja siðferðilega gjaldþrota á þeim stað sem hún er.

hefur gert ágætlega grein fyrir afstöðu bæjarbúa til málsins. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar vill nefnilega læra af mistökum fortíðar. Bæjarráð hefur tjáð stjórnendum PCC á Bakka, sem reynt er að selja kísilverið, að áhugi yfirvalda á því að endurreisa kísilverið í Helguvík sé enginn. Auk þess hefur bæjarstjórn óskað eftir samstarfi við Arion banka um að rífa verksmiðjuna og hefja frekar samstarf um almennilega græna atvinnuþróun í Helguvík. Við hjá Alþingi þurfum að standa með íbúum Reykjanesbæjar. Við þurfum að hjálpa ríkisstjórninni og eigendum þessarar verksmiðju að leiðrétta mistök fyrri ára. Í því skyni lagði ég til við umhverfis- og samgöngunefnd að við myndum halda opinn fund um þetta mál og á það var fallist í gær. Á þann fund munum við fá bæjarstjórn Reykjanesbæjar, sem mun gera grein fyrir því hvaða verkfæri hún telur sig vanta til að geta staðið (Forseti hringir.)

(Forseti hringir.) eigandann sem í stefnu sinni vill hafa jákvæð áhrif, bæði á umhverfi og samfélag, sem þessi verksmiðja gerir svo sannarlega ekki.

störf þingsins, þá ætla ég að nota þetta tækifæri til að tala akkúrat um það, störf þingsins. Það er iðulega þannig að þegar bent er á að einhver kerfi á Íslandi séu gölluð er svar ríkisstjórnarinnar að ekki sé vert að gera neitt í þeim núna því að heildarendurskoðun þurfi að fara fram í þessum málaflokki í stað þess að bæta fleiri plástrum á núverandi kerfi. Að vissu leyti hefur ríkisstjórnin rétt fyrir sér. Núverandi kerfi eru svo uppfull af plástrum að það er næsta vonlaust fyrir neinn að skilja hvernig þau virka. Gott dæmi um þetta er það stuðningsnet sem búið hefur verið til fyrir eldra fólk og öryrkja. En það þýðir heldur ekki að nota heildarendurskoðun sem afsökun fyrir því að gera ekki neitt. En af hverju tekur svo langan tíma að ná fram heildarendurskoðun á mikilvægum málaflokkum? Jú, ástæðan er frekar einföld og liggur í þeim vinnubrögðum sem tíðkast hjá meiri hlutanum. Starfsfólk ráðuneyta er sett í að vinna ný frumvörp, oft án mikillar þátttöku þingsins og þeirra sem lögin hafa áhrif á, frumvörp sem síðan er reynt að keyra í gegnum þingið án mikillar umræðu. Þetta leiðir til þess að engin samstaða næst um viðkomandi heildarendurskoðun og hún endar ofan í skúffu þar til á næsta þingi, þar sem hún er lögð fram lítið breytt og mætir sömu endalokum ár eftir ár. Leiðin út úr þessari vitleysu er einföld en krefst fórna. Grundvöllurinn felst í viljanum til þess að hlusta á og taka tillit til skoðana annarra og virkja fleiri í vinnunni við að skapa ný kerfi. Við þingmenn verðum dæmd af því í næstu kosningum um hversu vel við höfum unnið saman að því að bæta samfélagið. Sýnum þjóðinni það að við séum tilbúin til að leggja okkar af mörkum til að vinna sem ein heild.

Virðulegi forseti. Opin og gagnrýnin umræða er af hinu góða þegar kemur að umfjöllun um Covid og allt það sem þeirri óværu fylgir. Þegar sumir félagar mínir í Sjálfstæðisflokknum tala um að gagnrýnin umræða eigi erfitt uppdráttar þá er ég þeim algjörlega ósammála. er þeim líka algerlega ósammála þegar þeir segja að ríkisstjórnin hafi brugðist í viðbrögðum sínum við faraldrinum. Þar nægir að nefna að hér hefur gengið vel og það sýnir alþjóðlegur samanburður, hvort sem horft er til fjölda andláta, bólusetningarstöðu eða stöðu efnahagsmála. Íslensk stjórnvöld hafa byggt ákvarðanir sínar undanfarin misseri á bestu mögulegu upplýsingum, rannsóknum og gögnum og tekið ákvarðanir út frá heildarhagsmunum samfélagsins. Reglur um skimanir, sóttkví, einangrun og almennar takmarkanir hafa verið til reglulegrar endurskoðunar út frá mati á stöðunni hverju sinni þannig að ekki sé gengið lengra en þörf krefur og þingmenn eiga alla möguleika á að taka fullan þátt í þeirri umræðu, m.a. við reglulega skýrslugjöf núverandi og fyrrverandi heilbrigðisráðherra, að ég tali nú ekki um ráðherrana sem sitja við borðið þar sem ákvarðanir eru teknar. Þegar talað er eins og einungis eitt sjónarmið ráði för um allar aðgerðir ríkisstjórnarinnar og Alþingis þá hefur raunin verið sú að mikið samráð hefur verið haft við ýmsa aðila með almannahagsmuni að leiðarljósi. Þar hafa ráðleggingar vísindamanna vegið þyngst. Markmiðin hafa verið að vernda líf og heilsu landsmanna og lágmarka samfélagslegan og efnahagslegan skaða af faraldrinum. Þingið hefur fjallað um efnahagslegar og félagslegar aðgerðir og haft heilmikið að segja hvað þær varðar. Það er gott að stjórnmálafólk kalli eftir upplýsingum og spyrji gagnrýninna spurninga en ábyrgir stjórnmálaflokkar hljóta líka að leggja fram lausnir sem fela í sér ábyrga afstöðu gagnvart viðfangsefninu. Slík afstaða hlýtur alltaf að byggjast á bestu mögulegu rannsóknum og gögnum en ekki hugmyndafræðilegri afstöðu eða upphrópunum.

Forseti. Nýlega kom svar frá innviðaráðherra við fyrirspurn minni um hlutdeildarlán þar sem fram kemur að á síðasta ári hafi tæplega 300 slík lán verið veitt,

úrræði kom fram í var gert ráð fyrir að hlutdeildarlán væru fyrir um 400–500 íbúðum á ári í tíu ár.

og ná upp alla vega því lágmarki í fjölda íbúða sem þessu úrræði er ætlað að ná, ellegar verðum við í sama vanda og alltaf varðandi skort á íbúðum á húsnæðismarkaði.

Ég fór í gær að hitta frænda minn, hann er læknir, hann er 73 ára, og um daginn fór ég að hitta gamlan skólabróður sem er tannlæknir, hann er 72 ára, og þeir voru báðir við góða heilsu. En ég fékk í gær

Herra forseti. Ég vil gera að umtalsefni ályktun stjórnar Kennarasambands Íslands þar sem gerðar voru alvarlegar athugasemdir við þann málflutning hæstv. forsætisráðherra og heilbrigðisráðherra um að skólum þurfi að halda opnum í heimsfaraldri til að konur komist í vinnuna. Stjórnin bendir á að ef stjórnvöldum sé jafn annt um jafnrétti og þau segja, séu þeim hæg heimatökin að byrja í eigin ranni, enda viðhaldi þau sjálf einu stærsta kerfislæga ójafnrétti íslensks samfélags; láglaunastefnu kvennastétta í opinberum störfum. Ummæli ráðherranna fóru skiljanlega fyrir brjóstið á kennurum, enda mikið mætt á þeim og starfsfólki skóla í þau tæpu tvö ár sem íslenskt samfélag, líkt og heimurinn allur, hefur glímt við kórónuveirufaraldurinn. Kennarasambandið bendir á að á þeim tíma hafi erlend ríki horft til Íslands sem fyrirmyndar í því hvernig menntakerfi geti tekist á við erfiðleika af þessu tagi. Hér hafa orðið raskanir á námi og uppsafnaður heilsufarslegur, félagslegur og námslegur vandi sé raunverulegur og alvarlegur, en íslenskum skólum hafi þó almennt tekist að mæta áskorunum í heimsfaraldri. Lykillinn að þeim árangri felst fyrst og fremst í aðlögunarhæfni, fagmennsku og nýsköpunarstarfi íslensks skólafólks sem gerir sitt besta á hverjum degi. Þegar horft er til Íslands sem fyrirmyndar um skólastarf á tímum farsóttar er ekki verið að horfa til málflutnings stjórnmálamanna heldur starfa þeirra sem halda skólakerfinu gangandi. Lykillinn er að treysta á fagfólk og eiga í öflugu samráði, sem fór reyndar ekki fram þegar ákvörðunin var tekin um að halda skólastarfi óbreyttu við síðustu ákvörðun um sóttvarnir. Ég tel, líkt og dæmin sanna, að farsælla sé að treysta á ráð fagmanna, hvort sem er í sóttvörnum, vegna skólastarfs, uppeldis eða menntunar,

Virðulegi forseti. Ég hef nú fengið svar við fyrirspurn minni til hæstv. heilbrigðisráðherra um meðhöndlun endómetríósu eða legslímuflakks og þakka fyrir svarið. Í svarinu er staðfest það sem ég hafði fengið veður af, sem er að biðtími eftir viðtali og meðhöndlun sjúkdómsins á Landspítalanum er allt of langur. Hins vegar gefur svarið tilefni til bjartsýni. Hæstv. heilbrigðisráðherra upplýsir um að hann vinni nú að styttingu biðtíma innan alls heilbrigðiskerfisins og að hann hafi beint sjónum sérstaklega að endómetríósu, bæði varðandi biðtíma og varðandi bætta þjónustu við sjúklinga. Þetta eru góðar fréttir fyrir stóran hóp sjúklinga sem hefur liðið bæði líkamlegar og andlegar kvalir. Verkefnin í heilbrigðiskerfinu eru næg og mig langar hér að hvetja hæstv. heilbrigðisráðherra til dáða í pólitískri forystu um að setja sjúklinga og þeirra þarfir í forgrunn en láta ekki gamaldags kreddur byrgja sér sýn. Það hlýtur að ríkja algjör samstaða um það að við gerum Landspítalanum kleift að sinna sínu hlutverki. Það er mikilvægt að hlusta á allar raddir innan heilbrigðisstéttanna og Landspítalans í þessu máli en líka í öðrum áberandi málum um þessar mundir.